Tere hommikust, austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Mul on suur rõõm ja õnn tutvustada teile seda eelnõu, mille on algatanud sotsiaalkomisjon ja teinud seda küll õiguskantsleri tähelepanujuhtimise järel, aga väga suures üksmeeles. Ma võin kohe ette öelda, et see on väga hea eelnõu. Selle vastuvõtmise korral saab õiglus paremini kehtestatud. Nüüd asja juurde.

õiguskantsleril paluti hinnata, kas põhiseadusega on kooskõlas seadussätted, mis ei võimalda tööandjal maksta rasedale töötajale nõndanimetatud tööandja vabatahtlikku haigushüvitist.

20‑aastane mees, 60-aastane naine ja 28‑aastane lapseootel ema ning tööandja soovib maksta vabatahtlikult haigushüvitist, mida võib maksta töötaja keskmise töötasu ulatuses, siis lapseootel naine säilitab sel ajal 70% keskmisest töötasust. Siin pole sugugi loogilist põhjust, miks peaks niisugusel juhtumil kohtlema lapseootel töötajat halvemini. Tööandja

23. mail seda teemat arutama. Osalesid õiguskantsler Ülle Madise, Õiguskantsleri Kantselei sotsiaalsete õiguste osakonna vanemnõunik Anneli Kivitoa, Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna tervise[võrdsuse] poliitika juht Lii Pärg ja õigusosakonna terviseõiguse juht Ebe Sarapuu, Rahandusministeeriumi maksu‑ ja tollipoliitika osakonna nõunik Kairi Ani ning Tervisekassa juhatuse liige Pille Banhard ja töövõimetushüvitiste teenusejuht Lea Kalda.

haigushüvitisi reguleerivate sätete eesmärk on olnud eelkõige tagada töötajatele haigestumise korral asendussissetulek vähemalt 70% ulatuses. Kui 2009. aastal haiguslehtede hüvitamise metoodikat muudeti, toodi sisse omavastutus ja tööandja osa ning rakendati uut haiguslehe tüüpi ehk haiguslehte põhjendusega P19: haigestumine või vigastus raseduse ajal.

Sotsiaalministeeriumist anti ülevaade, et Sotsiaalministeerium on jõudnud nii kaugele, et töövõimetusennetuse projektiga seonduvalt on ette valmistatud seadusemuudatuste pakett, mis puudutab ravikindlustuse seadust ja sinna on planeeritud ka konkreetne muudatus, millele õiguskantsler on vihjanud. Aga probleem on selles – sotsiaalkomisjon sai sellest väga hästi aru –, et on kooskõlastusring, kõik võtab aega ja heal juhul see seadusemuudatus, mis on Sotsiaalministeeriumis ette valmistatud, jõustuks aprillist 2024. Meie komisjoni arstidest liikmed ja ka teised said väga selgelt aru, et tulemas on gripiperiood ja ja 1. aprill 2024 tundub liiga kauge tähtajana. Sellest tulenevalt sotsiaalkomisjon konsensuslikult – väga erinevaid küsimusi esitati ka ja nende kõigiga saab tutvuda

keegi midagi kaotaks. Esmaspäeval, 18. septembril toimunud sotsiaalkomisjoni istungil vaadati see veel

määrati teie ees kõnelev Helmen Kütt. Tehti ettepanek esimene lugemine lõpetada. Kõik need vastuvõetud otsused olid konsensuslikud.Veel kord kinnitan, et see on väga hea eelnõu. Tulenevalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusest on muudatusettepanekute tähtaeg kümme tööpäeva. Lõpetuseks võin öelda, et sotsiaalkomisjon on alati väga tõsiselt suhtunud õiguskantsleri tehtud ettepanekutesse ja tähelepanujuhtimistesse. Oleme nende eest väga tänulikud. Nii nagu õiguskantsler oma esialgses kirjas ütles, ka eelmise koosseisu sotsiaalkomisjonile oli see teema teada. Ministeerium lubas analüüsi läbi viia 2022. aasta jooksul.

Tänud väga selge ja sisuka ettekande eest! Nüüd on võimalus küsida. Küsimusi ei ole. Tänan! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Head kolleegid, konsensus on siiski võimalik. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 260 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 10. oktoober kell 17.15. 17.15. Oleme esimese päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme teise päevakorrapunkti juurde: Riigikogu liikmete Rene Koka ja Henn Põlluaasa algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 33

Sarnaselt kehtiva korraga rakenduks käibemaksumäär 21% nii füüsilisel kandjal olevate kui ka elektrooniliste ajakirjandusväljaannete Muudatuse eesmärk on käibemaksu tõstmine, mille tulemusena suurendatakse suurendatakse maksulaekumisi ja vähendatakse Eesti riigieelarve defitsiiti. Ühtlasi panustaks ka ajakirjandus solidaarselt meie riigieelarvesse, riigi rahandusse ja majandusse.

kauplused võiksid tõsta hindasid juba praegu, enne kui uus, tõstetud käibemaks kehtima hakkab. Ilmselgelt siis poliitilise tagamõttega, et hinnašokk uuel aastal ei oleks nii suur ja Kaja Kallas saaks meile siit puldist teatada, et aga näete, hinnad ei tõusnudki ju nii palju, kui teie siin ennustasite. Kuidas sellisesse fookushookuspookusesse suhtuda? Aitäh!

siis on järgmine aasta kõik hästi, ka see eelnimetatud hinnašokk ei paistaks sedasi välja ja saaks inimesed pehmelt öeldes ära lollitada. Aitäh,

Riigikogu rahanduskomisjon arutas kõnealust Rene Koka ja Henn Põlluaasa algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu esimest lugemist 12. septembril käesoleval aastal. Eelnõu tutvustas algatajate esindajana Martin Helme. Komisjoni liikmetel eelnõu algatajate esindajale küsimusi ei olnud ja seetõttu langetati järgmised otsused. Kõigepealt kaks esimest menetluslikku otsust: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19. septembril ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. Need ettepanekud võeti vastu konsensuslikult. Me kõik teame, et Riigikogu täiskogu päevakord on üsna täis, seetõttu me mõistame täiesti, miks selle eelnõu esimene lugemine

Marek Reinaas ja Aivar Sõerd. Vastu olid Martin Helme, Aivar Kokk, Siim Pohlak ja Kersti Sarapuu. Erapooletuid ei olnud.Komisjonis küll ei olnud see jutuks, aga kõigile komisjoni liikmetele oli juba juulikuus välja saadetud ka valitsuse seisukoht selle eelnõu kohta. Nimelt, valitsus ei toeta kehtiva käibemaksumäära tõusu, sest ajakirjanduse käibemaksu langetamise põhjus 2022. aastal oli pakkuda kirjastajatele tuge olukorras, kus Venemaa agressiooni tingimustes oli ajakirjandusel täita oluline informatsioonijagaja roll. Riigile oli oluline, et infosõja tingimustes jõuaks võimalikult paljude Eesti elanikeni info, mis ei ole mõjutatud vaenuliku riigi propagandast. Tänaseks ei ole olukord muutunud ja ajakirjanduse soodusmäär on seega jätkuvalt õigustatud. See on komisjonis toimunu kohta lühidalt kõik. Aitäh! Suur tänu ettekandjale. Nüüd on võimalus küsida. Üks hetk, Annely. Aga küsimusi ei ole. Aitäh veel kord! Nüüd avan läbirääkimised, head kolleegid. Sõna saavad võtta fraktsioonide esindajad. Läbirääkimissoovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 81 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletamist ette valmistama.

Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 81 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu 81 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. välja. Oleme teise päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme uue katse juurde. Järgmine päevakorrapunkt on üsna sarnane: Riigikogu liikmete Rene Koka ja Anti Poolametsa algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 34 esimene lugemine.

Muudatuse eesmärk on defitsiidis oleva Eesti riigieelarve raskest seisust väljaaitamine ja soov leida lisavahendeid puudujäägi katmiseks. Mõned argumendid veel. Ma loodan, et koalitsioon leiab siit võimalusi oma 400‑miljonilise hiiglasliku eelarveaugu katmiseks mitte ainult lasterikaste perede arvelt, vaid ka edukate äriühingute arvelt. Neile ei pea tegema erakorralisi kingitusi, nagu te tegelikult näilise käibemaksu tõstmisega ajakirjandusele tegite. Sest miks siis teised peavad maksma 22%, kui ajakirjandus peab maksma vähem?

võtnud endale erilise rolli ühiskondlikus järelevalves ja proovib olla järelevalvaja, tõeotsija, aga seda tihti ainult sõnades, praktikas mitte. Kui näiteks ajakirjandus on rohepöörde apologeet ja tema arvates on maailmalõpp tulekul, siis mis see mõni protsent käibemaksu tõusu ikka ära ei ole, kui maailm hukkub. Kui maailmameri tõuseb, inimkond on hävingu piiril, siis ärge hädaldage, ärge tehke neid musti ajalehe esikülgi. Maailm vajab päästmist. Kui te olete nii veendunud selles, siis päästke edasi, ja mõni protsent ei muuda siin enam mitte midagi. Teine probleem on see, et ajakirjanduse suur roll vaba sõna edastamisel on suurel määral läbi kukkunud, eriti seoses selle eelnõuga, mida me sel nädalal arutama hakkame. Iga ajakirjanik on ehk kuulnud ülikoolikursusel, et põhiseaduses on kirjas järgmine lause: "Tsensuuri ei ole." Aga just seda hakatakse sel nädalal siin kehtestama. Kui ajakirjandus vaikib või räägib poole suuga tsensuuri kehtestamise teemal, [kirjutab] paar kriitilist artiklit, siis ta ei täida oma funktsiooni ja ta edaspidi ei saagi seda täita. Sest tsensuur on tsensuur. Meie,

eriarvamusi avaldades. Muidu võite kinni minna. Meie heatahtlike kolleegide tahtel lähetegi te kinni või saate trahvi.

nagu uues eesti keeles öeldakse, indikatsioone, mille lappimiseks siis läheb see käibemaksutõusust rahvalt väljapressitav raha? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et esimene ülesanne on maksuküüru kaotamine. Teisalt on reaalsus visanud külma vett valitsusele näkku sellega, et [Eesti] majanduslangus on pikka aega olnud üks Euroopa tugevamaid. See on selge, et maksud ei laeku. on iseenda korraldatud katastroof rohepöörde näol, energiahindade näol, selle majanduspoliitika näol. Ehk siis proovitakse lappida iseenda kokkukeedetud jama. Nii oli see ka aastatel 2009 ja 2010, kui Eestis oli sügavaim majanduslangus Euroopas. Ligi 100 000 inimest pidid

kohutavad energiahinnad, millel ei ole lõppu näha. See on ka üks põhjus, miks ettevõtted panevad üksteise järel uksi kinni. See on energeetika lammutamine. Muidugi on see hoiatus koalitsioonile endale, et ärge arvake, et see on raha ühest taskust teise tõstmine, nagu ehk varem on mulje jäänud, et liigutame makse pisut siia, pisut sinna. Toimub täpselt see, nagu Kaja Kallas ütles: majanduse struktuuri ümberkujundamine. Aga mitte paremuse suunas, vaid lagunemise suunas. Nii et midagi head siin oodata ei ole. Ennustus on see, et järgmine aasta läheb veel hullemaks, ülejärgmine aasta ka, sest Euroopa intressimäärade järsud tõusud alles hakkavad mõju avaldama. See, mis on Soome ja Rootsi ehitussektoris ja mujal majanduses toimumas, mõjutab meie ekspordivõimekust.

Head kolleegid! Me oleme rahanduskomisjoni töö korraldanud nii, et

algatajate esindaja Martin Helme käest, kas EKRE fraktsioon on isekeskis kokkuleppele jõudnud, missugust käibemaksu nad ajakirjandusele soovivad, kas 21%, 22% või 25%. Martin Helme ütles, et ei, nad soovivad kõiki neid käibemaksuvariante suures saalis arutada. Seetõttu nii nii eelmise eelnõu 33 kui ka käesoleva käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 34 esimest lugemist ettevalmistav arutelu toimus samal päeval nagu järgmise [eelnõu omagi]: 12. septembri istungil käesoleval aastal. Martin Helmele rohkem küsimusi ei olnud kui see, kas nad on ise ühe nendest määradest välja valinud.Konsensuslikult otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19. septembriks ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. Kolmas menetluslik ettepanek – eelnõu tagasi lükata

Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Asume hääletamist ette valmistama.Head

kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 34 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 54 Riigikogu liiget, vastu 11, erapooletuid 0. Eelnõu 34 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Saame minna neljanda päevakorrapunkti juurde: Riigikogu liikmete Rene Koka ja Evelin Poolametsa algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 81 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liikme Evelin Poolametsa. Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõuga kavandatakse käibemaksuseadust täiendada 25%‑lise käibemaksumääraga. määr hakkab kehtima ajakirjandusväljaannete kohta, mida praegu maksustatakse 5%‑lise määraga. Muudatuse eesmärk on tingitud defitsiidis oleva Eesti riigieelarve raskest seisust ning vajadusest leida lisavahendeid puudujäägi katmiseks. Kaja Kallas, meie peaminister, on korduvalt siin puldis rääkides öelnud, et käibemaksutõus ei mõjuta ei ettevõtlust ega majandust. Lisaks on ta öelnud, et ainult ravimid on selline kaup, mida inimene peaks saama madalama maksumääraga. Ajakirjandus ei ole ravimitega võrreldav. Lisaks veel, vaatame möödunud nädalavahetuse uudiseid: meie armsa kolleegi abikaasa ja endise peaministri seiklustest kirjutati igas väljaandes. See tähendab omakorda seda, et kes sellist ajakirjandust tahab tarbida, peab kindlasti suutma rohkem maksta või ta on nõus selle eest rohkem tasuma. Mis puutub sellesse, et me kolme eelnõuga muudame ühte paragrahvi, siis me tuleme sellega vastu koalitsiooni tööharjumusele. Eelmine nädal me nägime, et nad tulid kohale, teadmata, mille poolt nad hääletavad.

oma raamatuga ja Taavi Rõivasega WC‑kabiinis käimisega ja muude niisuguste "toredate" seiklustega. Kas ei või juhtuda hoopis niimoodi, et

siis peab ajakirjandus ehk rohkem pingutama, et inimene oleks nõus selle eest kõrgemat hinda maksma. Raske on tõesti ennustada, kas me siis saame vältida selliseid teemasid, nagu lugupeetud küsija siin nimetas. Võimalik, et peaks eraldi ajakirjandusžanri välja kuulutama

Aitäh, hea ettekandja! See loogika on küll päris ehmatav, et kui kaubal maksu tõsta, siis tootja hakkab rohkem pingutama. Kandke see üle

Kas te ei arva, et sel juhul peaks seda nimetama aktsiisiks, sest loogika on ju see, et tegemist on kahjulike kõrvalmõjudega kaubaga, mille tarbimist peab piirama?

Kas te olete ka sellist lahendust kaalunud? Kuidagi teistmoodi ei ole võimalik seda teie kavandatavat maksutõusu põhjendada. Seda ainuüksi põhjusel, et teades Eesti ajakirjanduse olukorda ja seda, kuidas rahvusvahelised interneti‑ ja sotsiaalmeediaplatvormid viivad Eestist reklaamiraha välja, [tean, et] ajakirjanduse olukord on niigi raske. Kas te oleksite nii

Kui nüüd kaugemale minna, siis varsti te hakkate ajakirjandust võrdlema äkki ravimitega. Aga ikkagi, jõudes tagasi meie hea peaministri väljendi juurde: see ei ole

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Me näeme juba, kuidas peaminister räägib ühte ja samal ajal ise ajab Venemaaga usinalt äri. Sama toimub ka ERR‑i kanalis ETV+, kus tuleks justkui Eesti seisukohti edastada, Eesti eest

Head kolleegid! Olemegi jõudnud mõnusa tempoga viimase eelnõu juurde, mille sisu on ajakirjanduse käibemaksu tõstmine. Selle viimase eelnõuga, 81‑ga, soovitakse tõsta ajakirjanduse käibemaksu 25%‑le. Võib-olla tõesti oleks tulnud algatada uus eelnõu, kättemaksuseaduse eelnõu, nagu siin enne jutuks oli. Aga komisjonis toimus esimese lugemise ettevalmistamine 12. septembril käesoleval aastal. Samuti konsensuslikult langetati menetluslikud otsused, et võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19. septembriks ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. Komisjon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata: poolt oli 7 ja vastu 4.

Nüüd on võimalus küsida. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud ettekandja! Kas komisjonis oli ka juttu sellest, et praegune valitsuskoalitsioon on tõstnud peaaegu kõiki makse, mõelnud välja ka uusi makse ja 400 miljoni eest kavatseb veel maksukoormust suurendada?

Tänase seisuga on valitsus vastu võtnud otsused, mis maksukoormust langetavad. Maksuküüru kaotamine tähendab maksukoormuse langetamist 1% võrra

oma koalitsioonilepingus kokkulepitud suundades sirgelt, ma ütleks. Käibemaksuseaduses on Euroopa käibemaksudirektiiviga lubatud kaks alandatud määra. Need kaks alandatud määra on ka kasutusel: 9% ravimitele ja lähitulevikus 13% ajakirjandusele ja majutusele. Käibemaksualandused on olemas ja mitte üksnes ajakirjandusel. Rohkem küsimusi teile ei ole. Veel kord suur tänu ettekande eest! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 81 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletamist ette valmistama.Head

kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 81 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 59 Riigikogu liiget, vastu 9, erapooletuid 0. Eelnõu 81 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.